Вітаю, шановні народні депутати. Як ви всі пам'ятаєте, ми не закривали наше пленарне засідання, тому сьогодні відповідно до прийнятої нами Постанови "Про організацію роботи Верховної Ради України в умовах дії надзвичайного та воєнного стану" за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп я скликав вас для продовження проведення пленарного засідання Верховної Ради України. Перелік питань, які для розгляду сьогодні, він був попередньо узгоджений Погоджувальною радою, і він вам наданий. Переходимо до розгляду питань сьогоднішнього порядку денного. Не буде ніяких пропозицій, нічого, тому я оголошую, переходимо до… Ми домовилися так, що ми заслуховуємо тільки доповідь по першому питанню, всі інші питання голосуємо одразу. Домовилися? Тому я прошу шановних народних депутатів, ми переходимо до розгляду питання 7123, це проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Європейського парламенту, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав щодо термінової необхідності забезпечення захисту цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників (7123). Ми домовлялися, що тільки доповідь цього звернення… Без обговорення. Шановні колеги, ми домовилися. Шановні колеги, я навіть не буду виходити, я просто зачитаю звіт, якщо можна. Розпочався вже другий тиждень жорсткої, нічим невиправданої, повномасштабної війни, яку кремлівський режим розв'язав проти України. Весь народ став на захист своєї Батьківщини і мужньо бореться з підступним російським ворогом, який в порушення як міжнародних конвенцій, так і договорів, так і загальнолюдських цінностей і гуманітарних звичаїв з першого дня цієї війни холоднокровно вбиває цивільне населення України. Путінські вояки холоднокровно обстрілюють і бомбардують житлові квартали наших міст і сіл, лікарні, пологові будинки, школи, дитячі садки, тобто об'єкти, які не мають ніякого воєнного значення. В результаті більше 2 тисяч жінок, дітей, осіб з інвалідністю, людей похилого віку вже втратили своє життя, багато мирних людей зазнали поранень, а тисячі опинилися в умовах гуманітарної катастрофи без води, їжі, медикаментів. Неодноразові спроби України домовитися з російськими злочинцями про відкриття гуманітарних коридорів для виведення мирного населення з зони бойових дій не дали результатів. Політика Російської Федерації, спрямована на фізичне знищення українців, має бути терміново зупинена зусиллями усього демократичного світу. З цією метою керівництво парламенту та фракцій в Верховній Раді України внесли на розгляд згадане звернення Верховної Ради України, в якому ми просимо міжнародне співтовариство вжити термінових заходів задля захисту мирного населення, зокрема щодо негайного запровадження безпольотної зони на території України, невідкладне відкриття гуманітарних зелених коридорів для безпеки евакуації жінок, дітей та літніх людей та гарантування їхньої безпеки у безпосередній співпраці з Міжнародним комітетом Червоного Хреста та введення на території України Миротворчих сил ООН. Запропоновані проектом постанови заходи сприятимуть консолідації міжнародно-правових зусиль з метою негайного припинення кричущого порушення норм міжнародно-гуманітарного права кричущого порушення норм міжнародно-гуманітарного права і вимагають розслідування як міжнародних воєнних злочинів. Верховна Рада України вітає прийняття Резолюції Генеральної асамблеї ООН "Агресія проти України", яка була ухвалена 2 березня понад двома третинами голосів держав-учасників ООН, та від імені українського народу висловлює глибоку подяку державам-членам ООН, що підтримали цю резолюцію і підтримали Україну. Отже, пропоную Верховній Раді прийняти за основу і в цілому згадану вище постанову та схвалити звернення Верховної Ради. Немає запитань? Тоді, шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Європейського парламенту, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав щодо термінової необхідності забезпечення захисту цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників (реєстраційний номер 7123). Прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними правками. Шановні колеги, не буде заперечень? Прошу народних депутатів голосувати. За-279 Рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому. Шановні колеги, далі я просто зачитую номер, назву і рішення, яке я пропоную прийняти. Домовилися? Шановні колеги, прошу прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію" (реєстраційний номер 7113). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-279 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Я ставлю на голосування проект Закону про схвалення Указу Президента України "Про використання Збройних Сил України та інших військових формувань" (реєстраційний номер 7115). Ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними правками. Готові голосувати? Законопроект 7115. Прошу голосувати. За-282 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Люди підходять, це приємно. Далі, друзі, ставлю на голосування законопроект 5143 - це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність). Прийняти… 5143. Я пропоную прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 5143. Прошу народних депутатів голосувати. це спільне компромісне рішення з урахуванням пропозицій всіх фракцій. Прошу голосувати. За-277 Рішення прийнято. Пов’язаний з ним законопроект 5144 також є спільним компромісним рішенням з урахуванням пропозицій всіх фракцій. Я ставлю законопроект 5144 - проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність). Є пропозиція прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками. Законопроект 5144. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-284 Рішення прийнято. Наступний законопроект 5101 – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо заборони виготовлення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агресора). Я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками, 5101. Шановні колеги, прошу голосувати. За-285 Рішення прийнято. Наступний законопроект 5102 - це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції). Я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками. Законопроект 5102. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-287 Рішення прийнято. про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо додаткового регулювання забезпечення діяльності правоохоронних органів у складних умовах воєнного стану. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7118. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-282 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступний законопроект 7117. Це проект Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо зміни підсудності судів». Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7117. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-280 Рішення прийнято. Шановні колеги, законопроект 7116. Це проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану". Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7116. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-285 Рішення прийнято. Наступний законопроект 7120. Це проект Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України". Є пропозиція включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7120. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-280 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7121. Це проект Закону про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни. Є пропозиція включити до порядку денного сесії та прийняти за основу та в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7121. Шановні народні депутати, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-281 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7122. Це проект Закону про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів. Є пропозиція включити до порядку денного сесії та прийняти за основу та в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками, номер законопроекту 7122. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-282 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7124. Це проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство. Я пропоную включити до порядку денного сесії та прийняти за основу та в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками (реєстраційний номер проекту 7124). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-288 Рішення прийнято. Шановні колеги, і завершальний на сьогодні законопроект, но не завершальне голосування – 7125. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану. Я вношу пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому, з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками, законопроект 7125. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-287 Рішення прийнято. Згідно частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про виключення з фракції "Опозиційна платформа – За життя" Киви Іллі Володимировича. І нам треба проголосувати доручення Голові Верховної Ради невідкладно підписати прийняті сьогодні Верховною Радою України закони та негайно направити їх Президенту України на підпис. Ставлю на голосування. Будь ласка, прошу голосувати.

Ради України СТЕФАНЧУК Р.О. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні народні депутати, питання, які планувалися до розгляду та прийняття рішення на нашому сьогоднішньому засіданні, розглянуті. Дякую всім за плідну роботу. Про час і місце продовження нашої пленарної роботи я вас повідомлю додатково. Не закриваємо. А я повідомлю коли. Слава Україні!